Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici,obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika i kandidata za članove Vlade, prisustvuju i: predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić,

rektori univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija, predstavnici organa Republike Srbije i nezavisnih regulatornih tela. Takođe, današnjoj sednici prisustvuju i šefovi diplomatsko-konzularnih misija i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji.Dozvolite mi da u ime Narodne skupštine i u svoje ime pozdravim cenjene goste.Molim goste.Molim predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi da, u skladu sa članom 271. Poslovnika i članom 16. stav 2. Zakona o Vladi, pristupe radi polaganja

predsednika, potpredsednika i ministre u Vladi da potpišu i predaju tekst zakletve.Pozivam